Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku koju ćemo u jednom dijelu sigurno uspjeti apsolvirati obzirom da u 12 sati, nešto prije 12 ćemo prekinuti ovu raspravu idemo na glasovanje o raspravljenim točkama kao što je već naznačeno. Dakle, - Konačni prijedlog zakona o dopunama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu, hitni postupak, Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave koju su proveli Odbori za zakonodavstvo, obrazovanje i znanost i kulturu. Državni tajnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Želimir Janjić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. **Janjić, Želimir (HSLS)** Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Ja ću ovu sugestiju predsjednika Hrvatskoga sabora prihvatiti i nastojat ću što kraće u uvodnom slovu govoriti o prijedlogu, Konačnom prijedlogu Zakona o Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu. Mjesec kolovoz je za svaku obitelj poprilično težak mjesec radi toga što je to vrijeme godišnjih odmora i što kod većine to iziskuje poprilične troškove, a kod onih obitelji koja imaju djecu u školi taj trošak je još kud i kamo veći. Ako se radi o djetetu u srednjoj školi, o djeci u osnovnoj školi onda je to popriličan udar na kućni budžet i nerijetko se dešava da roditelji posegnu za nabavkom udžbenika na kredit na nekoliko otplatnih rata. To je naša realnost na žalost dugo vremena ako to pokušamo izračunati, primjerice u osnovnim školama taj iznos se kreće negdje od 600 do 1000 kuna zavisi od razreda. U srednjim školama, u gimnazijama to je negdje od 1400 do 1600 kuna. U četverogodišnjim strukovnim školama od 800 do 900 kuna za opće obrazovne predmete. Uglavnom, za trogodišnje od 700 do 800 kuna. Ako se radi o više djece, ako to sve zbrojimo onda je to doista pozamašan iznos uz svu opremu koja je potrebna da bi se učenika pripremilo za predstojeću školsku godinu. Ako se tomu dodaju još i troškovi prijevoza za učenike srednjih škola onda je taj izdatak još i kud i kamo veći. je to potaklo neke jedinice lokalne samouprave da pomognu roditeljima i da nabave udžbenike za njihove osnovce da ih podijele besplatno kao što je slučaj u Gradu Zagrebu i još nekim drugim gradovima, a negdje subvencioniraju samo ono što proglase određenim socijalnim kategorijama kojima Ali jedno je sigurno. Situacija je krajnje neujednačena i imamo najčešće takvu situaciju da one jedinice lokalne samouprave koje bolje stoje, gdje je zaposlenost veća, gdje su prihodi jedinice lokalne samouprave veći, a time i njihov proračun da interveniraju i pomažu svojim učenicima, a tamo gdje je situacija vrlo teška, gdje su proračuni slabiji primjerice u županijama u kojima je popriličan dio prostora pripada područjima posebne državne skrbi gdje je zaposlenost vrlo mala ili u brdsko-planinskim područjima ili na otocima. Tamo novaca najčešće za to nema. Imamo jednu apsurdnu situaciju da se pomaže onima gdje je situacija bolja, a ne pomaže onima gdje je situacija kud i kamo lošija. Dakle, doista jedan vrlo nejednak pristup i svi smo nadam se suglasni oko toga da to nije dobro, da bi bilo dobro ujednačiti, ali ujednačiti na način da se svima pomogne koliko je to više moguće. Zbog toga je Vlada Republike Hrvatske i odlučila stvari postaviti drugačije. Dakle, jednak pristup prema svim učenicima, time manifestirala svoju socijalnu osjetljivost i vi ste poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskome saboru na 23. sjednici 24. studenog ove godine usvojili Nacionalnu populacijsku politiku i time između ostaloga potvrdili da će se ova problematika riješiti na način da se pomogne svim učenicima odnosno njihovim roditeljima u ovim troškovima u obrazovanju. Drugi dokument koji je donesen također ovdje u Hrvatskom saboru je državni proračun u kojem je predviđeno da će se nabaviti udžbenici za sve učenike osnovnih škola i za učenike prvih razreda srednjih škola obzirom da se odlučilo za projekt obveznoga srednjeg obrazovanja. Kažem, za prve razrede radi toga što izmjenama što Ustava, što zakona bit će definirano da obvezno srednje obrazovanje započinje od školske godine 2007., 2008. ta godina zapravo označuje i besplatne udžbenike za tu generaciju koja će krenuti u srednju školu 2007., 2008. godine. Na ovo je naravno vezano i obvezno srednje obrazovanje. Dakle, projekt za koji se odlučila Vlada Republike Hrvatske a to će se normativno urediti u slijedećih par mjeseci u svakome slučaju na vrijeme i na tomu se intenzivno radi. Nekoliko je argumenata za to, dopustite da ih ovdje spomenem. Dakle, mi doista imamo vrlo nisku kvalifikacijsku strukturu u zemlji i dopustite da vas podsjetim oko 3% je građana Republike Hrvatske koji nisu završili niti jednoga razreda osnovne škole. 18% je onih koji su završili par razreda osnovne škole ali nemaju završenu osnovnu školu. Oko 20% je onih koji su završili samo osnovnu školu i toj kategoriji dakle ukupno pripada 41% građana Republike Hrvatske. Srednju školu ima 46%, a 13% višu i visoku stručnu spremu. Visoku 7,9 a ostatak je viša stručna sprema. Vrlo nepovoljna kvalifikacijska struktura. Mi ju želimo popraviti. Nadam se da oko toga možemo računati na konsenzus, a druga stvar koja je bitna a koja se naslanja na ovo o čemu govorim to je socijalna isključenost koje na žalost ima i u brojnim sredinama tamo gdje roditelji nisu zaposleni, gdje su njihov mjesečna primanja vrlo malena nerijetko iz razloga velikih troškova školovanja djeteta koje treba do pedesetak kilometara putovati u najbližu srednju školu i gdje plaća oko oko 900 do 1000 kuna mjesečnu kartu. Kada se dodaju svi ostali troškovi neki roditelji to jednostavno ne mogu osigurati svojoj djeci i oni ostaju na razini osnovne škole, a to znači bez ikakvoga zanimanja. Mi želimo da svaki građanin Republike Hrvatske ima zanimanje i da se može prijaviti na Zavod za zapošljavanje sa šansom da se i zaposli. Ono što je važno napomenuti u čitavom ovom projektu to je onaj kvalitativni dio. Dakle, ne samo ova socijalna kategorija, a to se odnosi prije svega na srednje škole. Današnja situacija je slijedeća. U srednjim školama, poglavito u strukovnim srednjim školama učenici nerijetko ne nabavljaju udžbenike, nego si zapisuju u bilježnice, što bitno otežava nastavni proces. S druge strane znajući da se malo udžbenika uzima, osim za gimnazije nakladnici i ne pripremaju izdanja za strukovne škole, konkretno za stručne predmete i udžbenika za stručne predmete nažalost imamo vrlo malo. Stoga kada iduće školske godine započnemo sa nabavkom besplatnih udžbenika i kada krenemo od prvoga razreda u srednjim školama situacija će se bitno promijeniti. Mi time jamčimo da ćemo udžbenike za sve učenike kupiti i nakladnici će naravno imati interesa da te udžbenike i pripreme i u svakome slučaju mi ćemo time kvalitetu obrazovanja u našim prije svega srednjim strukovnim školama. Nadamo se poštovane zastupnice i zastupnici da ćemo od sljedeće godine ovim zakonskim rješenjima ne samo staviti u jednak položaj sve učenike i sve roditelje, dakle kojima ćemo nabaviti udžbenike koji oni više neće plaćati, nego ćemo zapravo osigurati i kvalitetniju nastavu, poglavito u srednjim školama. Osim ovih izmjena koje nisu jednokratne, koje nas ne obvezuju samo za 2007./2008. školsku godinu nego za sve godine koje slijede poslije toga i zato to i ugrađujemo u zakon. Time vrlo jasno želimo reći da to nije odluka za jednokratnu uporabu nego ćemo učiniti i svih budućih školskih godina, dakle nastaviti i u buduće. Osim toga nama su ove hitne izmjene Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu potrebne i zbog toga što u osnovnim školama imamo novi nastavni plan i program i on se djelomično razlikuje od dosadašnjega plana i programa. Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu definira obvezatnu usklađenost udžbenika sa nastavnim planom i programom, te propisuje povlačenje udžbenika ako nije usklađen sa planom i programom. U tom smislu potrebno je uskladiti veliki broj udžbenika u dosta kratkome roku. A postojećim zakonskim odredbama rok za podnošenje zahtjeva udžbenika, za nove udžbenike, odnosno za usklađivanje je 1. prosinca. Ovim prijedlogom dopuna zakona predlažemo produljenje toga roka za mjesec odnosno za dva mjeseca jer želimo omogućiti i autorima i nakladnicima više više vremena kako bi te udžbenike i uskladili i upravo iz tih razloga smo predložili da se ovaj zakon donese po hitnom postupku. Ja se nadam da ćete za to imati razumijevanja. Unaprijed hvala vam svima koji ćete sudjelovati u raspravi. Otvoreni smo i za poboljšanja u ovim rješenjima koja smo ponudili ako ih imate. Hvala lijepa. Hvala. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, predsjednik Odbora, poštovani zastupnik Petar Selem. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospodine tajniče, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje i znanost i kulturu razmotrio je na 29. sjednici Prijedlog zakona o dopunama Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu sa Konačnim prijedlogom zakona. Odbor je pitanje raspravio kao matično radno tijelo. U raspravi je podržana glavna namjera predlagatelja da se svim učenicima na razini obvezatnog obrazovanja omogući besplatno korištenje udžbenika i to na teret državnog proračuna čime se popravlja dosadašnja praksa prema kojoj su tzv. besplatne udžbenike koristili jedino učenici na temelju samoupravnih odluka općina i gradova gdje je to bilo moguće, čime se je već u startu stvarala stanovita diskriminacija i stanovita podjela. Odbor posebno pozdravlja okolnost da se namjeravano propisivanje srednjoškolskog obrazovanja kao obaveznog obrazovanja već sada prati odgovarajućim rješenjem na razini državnog proračuna. Činjenica je da ove stavke ulaze u državni proračun niječe mogućnost da to bude jednokratna akcija, da se interpretira iz ovih ili onih razloga, nego jedna stvar koja postaje stabilna i trajna. Predlagatelju je upućena sugestija da odredbe o financiranju udžbenika iz državnog proračuna unese u prijedloge predstojećih izmjena i dopuna Zakona o osnovnom i srednjem školstvu kao matičnih zakona i to u dijelu gdje se određuje koji dio izdataka u sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja pada na teret državnog proračuna. Znači to je još jedno stabiliziranje ulaska ovih elemenata u državni proračun. Podržan je prijedlog za produženje prijave za odobrenje udžbenika radi njihovog usklađivanja sa novim nastavnim planom i programom za srednju i za za osnovnu školu, razlog je iznio gospodin državni tajnik. Nakon provedene rasprave Odbor je jednoglasno odlučio Odbor predlaže Hrvatskom saboru da donese Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu s Konačnim prijedlogom zakona u obliku pripremljenom od strane predlagatelja. Hvala. Otvaram raspravu. Za Klub zastupnika HNS-a, poštovani zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite.

Prvo, 11. listopada ove godine klub Hrvatske narodne stranke uputio je u proceduru sličan tekst promjena Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu. Identičnost odredbi vladinog i našeg prijedloga je u tome da su udžbenici besplatni za djecu osnovnog i srednjeg obrazovanja, a da provedbene akte u tehnici distribucije udžbenika utvrđuje nadležno ministarstvo provedbenim propisima. Imali smo još neke odredbe koje su imale za svrhu i cilj ograničiti mogućnost manipulacija oko prečestih izdavanja novih udžbenika čime bi se stvarali novi nepotrebni troškovi u državnom proračunu. Ali u svojem poslovničkom nadmetanju zakasnili smo samo dva dana da bi ispunili rok 30 dana prije sazivanja sjednice pa zbog toga naš prijedlog zakona nije na dnevnom redu i ne možemo provesti objedinjenu raspravu. U čemu se još Vladin prijedlog i naš razlikuju? Iz teksta zakona se, Vladinog prijedloga, to ne vidi, a razlika je u tome da je naš prijedlog bio vrlo jasan da pravo na besplatne udžbenike imaju i osnovnoškolci i srednjoškolci, a iz obrazloženja Vladinog prijedloga je vidljivo da se ovaj zakon odnosi na samo na prve razrede srednjoškolskog obrazovanja, dok se najavljenom čak i ustavnom promjenom i srednje školstvo ne proglasi obvezatnim obrazovanjem. I druga je razlika u količini potrebnih sredstava. Vlada u svojem obrazloženju veli da je za realizaciju ovog zakona dovoljno u 2007. 240 milijuna kuna. Mi smo izračunali da bi u prvoj godini primjene takvog zakona trebalo oko 500 milijuna kuna. ako je tri razreda srednje škole po Vladinom prijedlogu umanjeno, onda bi možda bila ta računica točna jer su udžbenici za srednje škole daleko skuplji od osnovnog školstva. Dakle ovaj prvi dio Vladinog prijedloga zakona jeste za nas prihvatljiv. Podržavamo istovjetnost promišljanja, razmišljanja nas i Vlade, ali nas zabrinjava mišljenje Vlade koje je dato na naš prijedlog zakona. Naime u razlozima odbijanja ili dvanja negativnog mišljenja na naš prijedlog zakona, Vlada je napisala dvije stvari koje su ili nedovoljno jasne ili iza toga se krije nešto drugo. Naime jedan od razloga je što Vlada naš prijedlog tad nije podržala, a dala je ovaj svoj, citiram: "Čime će se pitanja predložena izmjena i dopuna Zakona o udžbenicima za osnovne i srednje škole biti riješena na drugačiji način, odnosno širi način od sada predloženih." Vlada je najavila širu promjenu zakonodavstva. Sada dolazi samo sa tri članka promjene zakona i ništa šire, čak uže od našega prijedloga i drugi stav. Naime uvođenje obavezno srednjoškolskog obrazovanja, citiram mišljenje Vlade: "Imat će za potrebu izjednačavanje sustava osnovnog i srednjeg obrazovanja što znači da će se pitanja kao što su prijevoz učenika, smještaj učenika u učeničke domove i financiranje udžbenika iz sredstava državnog proračuna putem decentraliziranih sredstava proslijeđenih njihovim osnivačima morati riješiti na jednak način po gore utvrđenim promjenama." U obrazloženju zakona nigdje se ne spominje da financiranje udžbenika ide u stavku decentraliziranih sredstava za 2007. godinu. Znači li da ovih 240 milijuna koje Vlada veli da za iduću godinu treba su zapravo u onoj masi milijardu i 400 decentraliziranih funkcija u državnom proračunu. Ako je to točno, onda su ukupna sredstva umanjena. A ako nije točno, ja pitam gdje su. Nadalje, poklopilo se i što je dobro, da ove godine uoči različitih obilježavanja Dana invalidnih osoba hrvatska Vlada je na raspravu i upoznavanja uz popratno pismo gospođe Jadranke Kosor, potpredsjednice Vlade, uputila Nacrt konvencije o pravima osoba s invaliditetom i u obrazloženju toga u tom pismu stoji da će Vlada Republike Hrvatske predložiti i podržati ovu konvenciju i da će Hrvatska time biti među prvim državama koja će pristupiti konvenciji što je jako dobro. Međutim u toj konvenciji postoji u članku 24. i sljedeća odredba: alternativnog pisma i alternativnih načina sredstava i oblika komunikacije, vještina orijentacije i pokretljivosti i olakšati podršku vršnjaka i mentorski rad. Kada je Hrvatski sabor usvajao Zakon o udžbenicima za osnovno i srednje školstvo odbačena su dva naša amandmana koja su se odnosila na udžbenike koji se spominju u ovoj konvenciji a to je ovaj udžbenik. Ovo je udžbenik iz biologije za 8. razred osnovne škole, prvi svezak i drugi svezak. Iz ovoga uče biologiju učenici osnovnih škola u redovnom školskom sustavu koji su slijepi na Braillovom pismu. Ovo je njihov udžbenik. Cijena ovog udžbenika kreću se između 2,5 do 3,5 tisuće kuna. To kupuju roditelji slijepe djece koji se školuju u osnovnim školama. Alternativa je kompjuter s govornom jedinicom, Braillovim printerom i skenerom čija je cijena između 65 i 75 tisuća kuna u kompletu. Tada slijepi učenik putem skenera udžbenik za biologiju koji je verificiran i odobren, može pretvarati sam u svojem stanu na Braillovom pismu. Ako toga nema, ovo mu je jedini izvor učenja. Amandmani kluba Hrvatske narodne stranke na zakon su glasili da u udžbenike za obvezatno obrazovanje u Republici Hrvatskoj podrazumijeva se i ovo. Jedina odredba u zakonu koja postoji, koja bi se koliko-toliko mogla ići pogodovati invalidnoj djeci, udžbenike za djecu s posebnim potrebama je udžbenik usklađen s nastavnim planom i programom za učenike s posebnim potrebama i udžbeničkim standardima. Ali ovo nije udžbenik po posebnom nastavnom programu. To je redovit udžbenik prepisan na Braillovom pismu i zbog toga ne potpada ovoj odredbi. U Hrvatskoj u ovom trenutku oko 150 djece je u osnovnim školama, u srednjim ih na svu sreću imamo već oko 30, a neki su i završili fakultet, slijepi. Zbog njih i u njihovo ime molim državnog tajnika ili nekog da mi odgovori. Da li nakon izmjene Zakona o udžbenicima za osnovne i srednje škole kojima država jamči besplatne udžbenike za osnovne i srednje škole, jamči i besplatne udžbenike za slijepu djecu? Da ili ne. Do sada toga nije bilo. Elektronska bilježnica za slijepe, to elementarno pomagalo za one koji pišu na braillici, koja košta oko 24 tisuće kuna, nije u sustavu prosvjete, obrazovanja. Nije definirana u ovom kao pomagalo ni radna bilježnica ni tehničko ni pomoćno sredstvo nego je na svu sreću za ovu godinu ubačeno da se dobiva iz sredstava zdravstvenog osiguranja HZZO, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje kao invalidsko pomagalo i to daje. Ne može slijepo dijete učiti bez ovoga i elektronske bilježnice. Ja apeliram na Vladu, na državnog tajnika da u odredbe zakona o udžbenicima za osnovne i srednje škole što hitnije unesu odredbe koje će jasno definirati da udžbenici, radne bilježnice i pomagala koje su u redovnom programu su sastavni dio ovog zakona i da bez ikakvih nejasnoća i arbitrarnog prava državnih birokrata na različitim nivoima odlučuju o tome da li će ove udžbenike kupovati roditelji na kredite ili će i oni dobivati besplatno. Ja vas upozoravam da po sadašnjim odredbama zakona ovo za hrvatsku slijepu djecu neće biti besplatno jer u zakonu toga nema, a amandman nisam mogao podnijeti na ove izmjene i dopune jer bi bili protuposlovnički jer se taj dio zakona ne mijenja. Ne zbog sebe i nas, nego u ime ove djece javno tražim da se veli da li iduće školske godine i slijepa djeca u Hrvatskoj imaju pravo na besplatne udžbenike kao i svi ostali. Ako dobijemo odgovor na to pitanje potvrdan, podržat ćemo ovaj zakon. Ako odgovor ne dobijemo, jasan i nedvosmislen, nećemo ga podržati. Hvala lijepa. Hvala. Klub zastupnika IDS-a, poštovana zastupnica Dorotea Pešić-Bukovac. Kajin. **Pešić-Bukovac, Dorotea (IDS)** Hvala lijepo, gospodine predsjedniče, poštovane kolegice i kolege, poštovani državni tajniče. Svatko tko bi rekao da je protiv besplatnih udžbenika sigurno bi rekli za njega da s njim nešto nije u redu. Ali svejedno treba dobro promisliti što se radi, koje su mogućnosti i koji su prioriteti. Mi jesmo za osiguranje besplatnih udžbenika svima, ali ne dok nisu osigurana materijalna sredstva za povećanje potrebe za uspješno provođenje hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda, ulaganje u opremu, kabinete škola, ulaganje u stručno usavršavanje učitelja, zapošljavanje stručnih suradnika, posebice zbog njihove nezaobilazne uloge u programima prevencije ovisnosti i nasilja. Također nismo za besplatne učenike svima dok nisu doneseni standardi opremljenosti škola, sukladno HNOS-u, odnosno pedagoški standardi. Kada se za navedene prioritete osiguraju sredstva onda bi se stvorili uvjeti za provođenje ove akcije besplatnih udžbenika svima. Do tada jesmo za da se u socijalnom smislu odredi kojim socijalnim kategorijama će se osigurati besplatne učenike. A u smislu pronatalitetne politike besplatne knjige trebalo bi dobiti svako 2., 3. i sljedeće dijete u brojnim obiteljima. U protivnom roditelji koji imaju novaca, mi bi dole na moru rekli da se soli more, znači da se daje i onima koji financijski dobro stoje i mogu si priuštiti da kupuju djeci udžbenike. Udžbenike bi se tako trebalo subvencionirati tako da roditeljima ne budu preskupi. Smatramo da bi ostatak planiranog iznosa od 240 milijuna kuna iz državnog proračuna za 2007. trebalo preraspodijeliti na Ovo što sam vam rekla prije, ministarstvo je do sada uložilo inicijalna sredstva za samo 49 osnovnih škola u Republici Hrvatskoj, uz ulaganja od 25 tisuća u njih 200, dok se za preostalih 731 osnovnu školu nije osigurala niti jedna jedina kuna. Ja sigurno smatram da roditelji koji imaju novaca za kupnju knjiga rađe bi da se novac investira, znači, u ulaganje u opremu, ulaganje u stručno usavršavanje djelatnika ili materijalne troškove. Ako ćemo govoriti o ulaganju u stručno usavršavanje djelatnika znamo da u ministarstvu leže mnogi zahtjevi od škola koje imaju potrebu za kadrovima, a ona se ne rješavaju. S druge strane imamo još veliki broj škola kojima su blokirani računi. Ono što smatram da je dobro u ovom navedenom dokumentu je osuvremenjivanje i usklađivanje nastavnog plana i programa, usklađenost udžbenika sa nastavnim planom i programom, neophodno i potrebno obzirom na raznolikost metoda. A ne sadržaja koji su uglavnom isti u svim udžbenicima. Smatram da suvremeni udžbenik u dosadašnjem smislu ne smije biti obiman i velik. Ono što je važnije za suvremeni udžbenik je popratna nastavna sredstva. Znači, vježbe, radne bilježnice, priručnici i što bi značilo da osnovni udžbenik mora biti jeftiniji i to treba biti cilj Zakona o udžbenicima i odnosa prema nakladnicima. Na taj način se može smanjiti i financijski teret roditelja. Samo usklađivanje s nastavnim planom ne rješava šarolikost cijena udžbenika. Potreba izjednačavanja statusa učenika u svim školama, doista nije u redu da se u pojedinim dijelovima iste iste države različito odnose prema osnovnom pravu djeteta, pravo na besplatno školovanje, ali isto tako to je prostor na kojem se mogu zbog nepostojanja državnog standarda pojaviti različiti interesi koje je nemoguće kontrolirati. Npr., ovo su bolji, ovi su lošiji, izboru udžbenika uvjetovan financijskim mogućnostima ili slično. Ono što smatram da nije od posebnog interesa su rokovi u okviru mjesec dana, prije ili poslije. Krajnji rok je zadan početkom školske godine i da li će nakladnici ili ostali se držati rokova nije važno za krajnji cilj jer za to postoji i penalizacija. Pitanje je isto tako do koje će se godine financirati udžbenici. To je određeno Zakonom o obveznom školovanju. Kako se on mijenja mijenja se i financiranje udžbenika. Ono što još nije razriješeno u ovom Zakonu je na strani 4, članak 4. stavak 2., pravila o distribuciji, korištenju i čuvanju nisu postavljena. Zna se samo da će biti nabavljeni udžbenici. Koji udžbenici? Oni koje izaberu učitelji, što znači za svaku školu različito i na osnovu kojeg broja će se nabavljati, tko će broj objavljivati, koji kriteriji brojenja učenika i tko to provodi. Čitav niz ostalih stvari je isto tako nejasno, a što znači da se može desiti da udžbenici dođu u škole i da se ne zna što će dalje biti s njima pa se može desiti da su utrošena sredstva moraju i druge godine ponovno utrošiti za istu stvar ili nešto slično. Isto tako ravnopravnost statusa učenika, ravnopravnost se ne postiže na način da se daje svima jednako, bez obzira što kome treba. Roditelji su u manjim financijskim mogućnostima i dalje ostaju u neravnopravnom odnosu ukoliko se daje jednako kao i onima koji su u boljem financijskom statusu. Što se tiče IDS-a imamo prijedloge da treba izraditi i donijeti pedagoški standard da se vidi što svaka škola mora imati i da li to podrazumijeva postojanje besplatnih udžbenika, ali i sve ostale opreme koja je potrebna za suvremene planove i programe u školama i osigurati po školama izradu kriterija prema veličini, socijalnoj strukturi ili slično odgovarajuću količinu besplatnih udžbenika koji se mogu distribuirati prema određenim kriterijima. Hvala. Poštovani predsjedniče, uvaženi državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici. Evo članak 4. glasi da udžbenici namijenjeni obvezatnom obrazovanju financirat će se iz sredstava državnog proračuna. To je po meni dobro, to je pohvalno, za to će se osigurati 240 milijuna kuna u državnom proračunu. Međutim, moram primijetiti ili bolje rečeno naglasiti da me posebno dojmio istup gospodina Lesara. Spominjao je 200-tinjak osoba koje imaju problem sa vidom, znači sa slijepim osobama, spominjao je koliko koštaju njihovi udžbenici i da recimo možda jedna obitelj za takvo svoje dijete mora osigurati 10 ili više tisuća kuna za računala, možda i 60 ili 70 tisuća kuna. Znači na tragu ovog istupa gospođe Doroteje Pešić Bukovac bilo bi pravično da se čini distinkcija kada se dodjeljuju knjige između osoba koje imaju znatna pod navodnicima "materijalna primanja" s jedne strane i ovih osoba koja svojoj djeci, slijepoj djeci ne mogu osigurati takav jedan izdatak i zato držim da bi upravo o toj distinkciji na neki način moralo voditi znači znači računa i ministarstvo. S druge strane ja se apsolutno slažem sa istupom državnog tajnika kada govori o ujednačavanju prakse naših lokalnih samouprava pa da onda recimo roditelj iz Pule ili Rijeke koji nije u prilici da on, da on, jasno jer on plaća, dobije besplatne udžbenike za svoju djecu, sutradan bude u istoj poziciji kao roditelj iz jednoga Buzeta, iz Rovinja, iz Umaga ili Zagreba koji ima osiguranu plaćenu zapravo knjigu od strane tih gradova. Netko će reći kao što govori i gospođa Dorotea Pešić Bukovac da ovako kako je istaknuto člankom 4.a gubi se to načelo pravičnosti, da se jednako ide prema imućnima i prema onima koji su manje imućni. Ja znam da će to biti tu distinkciju teško ugraditi u zakon, ali ako je temeljem te distinkcije moguće pomoći slijepim osobama onda bi o tome trebalo razmisliti pa makar ovaj Zakon išao i u drugo čitanje, pa makar na to rješenje čekali još nekoliko dana. Osobno držim da će ovako kako je Zakon predložen u jednom malom dijelu ublažiti i udar koji je učinio Zakon o financiranju lokalnih samouprava u onim sredinama gdje dobit premašuje dohodak pa sada recimo ostvaruju manje prihoda no što je to bilo do jučer ili u ovoj godini. Sve u svemu treba priznati da se radi o jednoj socijalnoj, da se radi o jednoj korisnoj mjeri. Ono što ja posebno pozdravljam to je ovaj stavak 2. članka 4.a da pravila o distribuciji, korištenju i čuvanju besplatnih udžbenika donijet će ministarstvo nadležno za obrazovanje. Zašto to treba podržati? Da bi se konačno ujednačili ti obrazovni standardi, a ne da se svake godine mijenjaju programi, da recimo dijete koje je danas u drugom razredu svom bratu u prvom razredu ne može ostaviti udžbenik iz matematike ili ne znam povijesti ili zemljopisa ili ne znam čega. Znači ti udžbenici bi trebali neko vrijeme biti na snazi, a ako država počne plaćati udžbenike vjerujem da će se o tome također voditi računa jer bi bilo apsurdno da svake godine se usmjerava za te potrebe po 240 Za kraj još jedanput na tragu istupa Dorotee Pešić-Bukovac distinkciju učinimo između onih koji imaju visoka primanja i onih recimo koji imaju mala i pokušajmo na neki način pomoći slijepoj djeci čiji roditelji jednostavno ne mogu izdvojiti ogromna sredstva za njihovo redovno obrazovanje. Hvala, Hvala. Klub HSP-a poštovani zastupnik Pero Kovačević. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, državni tajniče, dame i gospodo saborski zastupnici. Klub Hrvatske stranke prava drži da je dobra ovakova odluka da se besplatni udžbenici za osnovno i srednje školstvo regulira Zakonom o osnovnom školstvu i srednjem školstvu, a ne Zakonom o izvršenju državnog proračuna jer to je po našem mišljenju jedno trajno rješenje financiranja udžbenika za osnovno i srednje školstvo iz državnog proračuna, a ne nekakav predizborni potez što bi se moglo i tako protumačiti. Reći ću samo jednu usporedbu, a to je školska godina 1997./1998. kada su također bili financirani besplatni udžbenici za osnovno i srednje školstvo, ali tada Zakonom o izvršenju državnog proračuna i to samo za tu školsku godinu, a niti jednu poslije. Dakle, ta je stavka za financiranje besplatnih udžbenika te godine '97. i '98. iznosila 100 milijuna kuna, a sada, danas, odnosno za iduću školsku godinu iznosit će 240 milijuna kuna što pokazuje koliko je školstvo i obrazovanje kod nas u Republici Hrvatskoj kontinuirano poskupjelo. Po našem mišljenju to je rezultat prevelikog broja udžbenika i preobilnost nastavnih i obrazovnih programa na što bi također trebalo ubuduće paziti, a bilo bi još bolje i kvalitetnije kada bi ovim Zakonom odredili i na neki način uveli socijalni cenzus, odnosno Zakonom Zakonom uredili da se ne dodjeljuju besplatni udžbenici učenicima čiji roditelji su na neki način bogatuni, tajkuni, odnosno onima koji su se na neki način obogatili na račun Republike Hrvatske, na račun poreznih obveznika, u protuzakonitoj privatizaciji ili na neki drugi način. Pitamo se kako to i na koji način urediti? Ja predlažem jednostavno i klub Hrvatske stranke prava predlaže da na besplatne udžbenike imaju pravo oni roditelji čija primanja ne prelaze dvije prosječne plaće u Republici Hrvatskoj. Dakle, nije to tako veliki problem urediti ukoliko želimo na neki način omogućiti samo onima u potrebi. Pretpostavljam dakle na ovaj prijedlog naš da će predlagatelj reći da je to i na neki način diskriminacija jedne skupine učenika. Međutim, moram reći da su kod nas velik broj zakona diskriminirajući. Pa nije li diskriminirajući Zakon o plaćama prosvjetnih djelatnika? Nije li diskriminirajuće plaće naših učitelja, nastavnika i profesora? ovaj prijedlog nije loš ali se može još i bolje i pravednije urediti. Stoga klub HSP-a predlaže, da je potrebno besplatne udžbenike dati uistinu onima koji su uistinu u potrebi. Hvala lijepa. Hvala. Za Klub zastupnika HSS-a, poštovani zastupnik Zvonimir Sabati. Gospodine predsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. ovaj prijedlog zakona od četiri točke možemo nazvati malim zakonom ali se u pravilu uvijek malim zakonima rješavaju velike stvari. I to je pozitivno i dobro. Na početku ću samo spomenuti da će klub Hrvatske seljačke stranke dati potporu ovom prijedlogu zakona zato jer on svakako rješava čitav niz problema s kojima su suočeni i roditelji pa na kraju krajeva i djeca iz velikog broja siromašnijih mjesta kao što je i uvodno bilo rečeno. Međutim, samo da spomenem, ja bih više volio a to je i klub HSS-a smatra da danas govorimo i o udžbenicima i o nastavnim planovima i programima na temelju završenog procesa reforme obrazovnog sustava. To je bilo bolje, već je pri kraju i drugi mandat i još nismo završili proces reforme osnovno školskog i srednje školskog sustava. Stalno dovodimo nekakve nove nastavne planove i programe a ja bih volio da konačno stavimo točku na to. I onda bi bilo puno lakše raspravljati o svemu tome. Naravno, sada imamo takvu situaciju i potrebno je govoriti o nekakvim parcijalnim rješenjima. Isto tako se ovdje u uvodu govorilo o pripremi o pripremi nekih zakona, prije svega izmjene i dopune Zakona o srednjem školstvu i unaprijed se govori o nekim mogućim rješenjima. Ja bi volio da su ta rješenja i danas ovdje na stolu pa da onda možemo imati opet cjeloviti sustav Svakako da za sobom onda nosi i druga pitanja i druge probleme koji su vezani uz srednje školstvo, naravno udžbenici, prijevoz učenika, smještaj učenika. Ali isto tako vezano za ukupnu tu reformu je i jedan veliki projekata jednosmjenske nastave pa na kraju krajeva i možemo govorit i o javnom privatnom partnerstvu. Događaju se škole, izgrađuju športske dvorane a nisam baš siguran da se već unaprijed zna za koje standarde. Naravno, izgrađuju se ovog momenta za postojeće obrazovni sustav ali bilo bi dobro da već, nešto se govori više i o tome. Dakle, ja apeliram da konačno dođe na red i nekakvi završni proces reforme obrazovnog sustava. Ovdje se obrađuju dvije ključne stvari. Jedno su besplatni udžbenici za učenike u osnovnoj školi te u prvom razredu srednje škole. I drugo, usklađivanje ili osuvremenjivanje nastavnog plana i programa. Udžbenici svakako su korisni. Bilo je ovdje govora i o određenim načelima pravičnosti, o razlikama. Ja bi rekao ovako. 'ajde, krenimo sada sa besplatnim učenicima a potrudimo se svi zajedno da, koji će naravno biti zastupnici u sljedećem mandatu da se određeni standardi u školstvu poboljšaju izdvajanjem većih, viših sredstava za potrebe školstva. Pa ćemo govoriti više o pedagoškom standardu, ukupnom udžbeničkom, učeničkom itd. Možda malo oko ovih rokova. Ja se nadam da je to dobro procijenjeno jer rokovi koji su i navedeni za usklađivanje nastavnog plana i programa bolje rečeno za usklađivanje sadržaja udžbenika, da su dobro utvrđeni. Danas se evo već praktički blizu polovica je prosinca a prvi rok je tamo 31. ove godine i drugi rok je 31. siječnja 2007. godine. Volio bih da se ne dogodi 31. siječnja neće stići obaviti sve potrebne predradnje oko osuvremenjivanja, oko izmjena bolje rečeno udžbenika za usklađivanje nastavnog plana i programa. Dakle, ovaj rok mi se čini da možda je malo upitan ali evo uvažavam da je ministarstvo donijelo provjerene prijedloge. I još na kraju samo nešto malo oko udžbeničkog standarda. ja bih rekao da je ovo dosta interesantna tema. Nažalost, možda nije toliko vezana baš uz ovo ali vezana je uz zahtjeve koji se postavljaju i koji se propisuju da bi pojedine nakladnici trebali ispunjavati. Znamo da je već to bilo potpisano. Potpisani su možda malo i previsoki standardi. Ne znam, tisuću kvadrata skladišnog prostora, deset zaposlenih na po jednom udžbeniku itd., gdje se na neki način eliminiraju čitav niz manjih nakladnika koji ponekad imaju stručnije i kvalitetnije udžbenike nego veliki nakladnici koji ispunjavaju te formalne uvjete. A zašto onda ne bi postavili i određene kriterije da vidimo tko i da li plaća sve svoje obveze prema državi? i to malo razmotri jer je to u proceduri. Evo, na kraju da završim. Ja sam dobio priliku od gospodina predsjednika pod uvjetom da budem malo kraći prije završetka današnje Plenarne sjednice. HSS će svakako podržati ovo. To je dobra inicijativa. Bilo bi dobro da što prije dođe i Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o srednjem školstvu pa da i za srednje školstvo uvedemo besplatne udžbenike. Može netko reći to je predizborno. Pa naravno. To je i razumljivo i logično da parlamentarna većina odlučuje termin i vrijeme kada će nekakve svoje projekte pokrenuti. Bolje i sada nego nikada. Dakle, HSS će podržati ovo. Hvala lijepa. školu. Klub zastupnika SDP-a poštovana zastupnica Marija Lugarić. Izvolite. Hvala. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, pomoćniče ministra, kolegice i kolege! Klub Hrvatske demokratske zajednice razmatrao je Prijedlog zakona o dopuni Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu i podržat će donošenje ovog zakona. Već duže vrijeme kako su i moji prethodnici rekli ukazuje se potreba za sustavnim rješavanjem problema nabave udžbenika. Neujednačenost prakse u kojoj su neke jedinice lokalne samouprave kroz svoje programe javnih potreba financirale nabavu udžbenika za osnovne škole za sve učenike ili neke za socijalno ugrožene učenike prema svojim financijskim mogućnostima dovodila je do nejednakosti učenika u Republici Hrvatskoj. Tako su najčešće a praksa nam to pokazuje sredine koje su u mogućnosti bogatije po proračunskim sredstvima osigurale udžbenike a one koje to nisu a često su to i sredine kao što je rekao državni tajnik upravo one na posebnoj državnoj skrbi s nižim socijalnim statusom to nisu mogle. Vlada Republike Hrvatske ima obvezu osigurati ravnopravni status svih učenika, slijedom toga i donošenjem nacionalne populacijske politike koju smo mi donijeli sada u studenom u Saboru jedna od mjera u području skrbi o djeci i uvođenje besplatnih udžbenika za sve učenike u obveznom školovanju. U skladu i sa strategijom razvitka Hrvatske kao društva temeljenog na znanju Vlada je odlučila produljiti obvezno školovanje na srednjoškolsko obrazovanje, tj. na taj način povećati broj mladih koji završavaju srednje obrazovanje i broj onih koji nastavljaju školovanje što je velika važnost zbog toga što povećavamo time i postotak stanovništva sa visokom stručnom spremom. Samo da nas sve podsjetim svega 7% ljudi u Hrvatskoj je visoko obrazovanih. Vodeći se tim planovima predlaže se izmjena i dopuna postojećeg zakona na način da se dodaje članak 4.a kojim se propisuje osiguranje sredstva u državnom proračunu za ove namjene. U proračunu koji smo izglasali prošli tjedan osigurana su sredstva za besplatne udžbenike i danas je to nekoliko puta ponovljeno u visini od 240 milijuna kuna. Kako Zakon o udžbenicima za osnovnu i srednju školu koji je donesen u ožujku ove godine u Saboru u članku 6. predviđa i uvjete i postupak odobravanja udžbenika u stavku 4., citiram, zahtjev za odobrenje udžbenika podnosi se ministarstvu do 1. prosinca školske godine koji prethodi školskoj godini za koju se postupak provodi i zbog niza reformi u koje smo ušli. Danas su svi moji predgovornici upravo isticali ove reforme i uvođenje HNOS-a i ono što je najznačajnije u ovoj školskoj godini 2006. i 2007. uveden je novi nastavni plan i program u škole i došlo je do smanjenja i nastavnih sadržaja i tjednog opterećenja učenika. Samim tim potrebno je uskladiti i udžbenike. Da ne bi došlo do poremećaja u sustavu zbog novina, novog programa a i zbog planiranja podjele besplatnih udžbenika nametnula se i potreba žurnijeg usklađivanja udžbenika pa predložen ovaj drugi članak u ovom kako je tu već rečeno malom zakonu omogućuje upravo i podnošenje zahtjeva za odobrenje udžbenika i to za treći, četvrti razred osnovne škole, sedmi i osmi do 31. prosinca, dakle produljuje se za mjesec dana, za 1. i 5. do 31. siječnja čak za dva mjeseca. Svakako da ove novine tj. uvođenje i besplatnih udžbenika, uvođenje novih programa zahtijevaju i promjene važećih zakona. Slijedom toga klub Hrvatske demokratske zajednice podržat će ovaj prijedlog. Međutim, podržavamo i one sugestije predlagatelju koje su bile i na Odboru za obrazovanje da se odredbe o financiranju udžbenika unesu u prijedlog izmjena i dopuna matičnih zakona, dakle u Zakon o osnovnom i Zakon o srednjem školstvu. Gotovo svi sudionici današnje rasprave rekli su i istaknuli da je pokrenuto čitav niz pozitivnih promjena u školstvu što je pohvalno. No međutim, mi moramo reći da nije moguće sve odjednom riješiti i bolje da se u školama rješava postepeno, postepeno, da se uvode neke promjene postepeno jer morate znati da je škola jedan živi organizam, možda ta sporost nama ovdje iz ovih klupa izgleda da ali ljudi u školama, ljudi praktičari govore da je ovakva primjena i hrvatskog nacionalnog obrazovnog standarda i ovakvo uvođenje promjena u programe i možda za nas presporo ali za njih izuzetno dobro. Dobro je zato da ovo ministarstvo a znam da je je u pripremi i izrada pedagoških standarda i ovome pristupi ozbiljno, dakle sa posebnom pozornošću da ne bismo već u samom početku morali nešto u tome mijenjati. Evo, klub Hrvatske demokratske zajednice podržava prijedlog zakona. Hvala. Sad ćemo prekinuti. Nastavit ćemo sa ovom raspravom u srijedu. Moramo se pripremiti za glasovanje u 12 sati, radi svih priprema za glasovanje, tehničkih priprema. Radi toga moram prekinuti prije. Dakle, nastavak sjednice u 12 sati glasovanje o dijelu raspravljenih točaka. Hvala vam